по предложение на министъра на икономиката до Министерския съвет – за държавен индустриален парк и за съвместен индустриален парк с държавно и общинско участие; 2. по предложение на кмета на общината до общинския съвет –за общински индустриален парк и за съвместен индустриален парк с общинско или с държавно и общинско участие; 3. съгласно учредителния акт на юридическото лице, съответно на обединението – за частен индустриален парк. (2) Към предложението по ал. 1 се прилага: 1. концепция за индустриалния парк; 2. бизнес план на оператора; 3. проект на задание за проектиране на ПУП на ИП или подробен устройствен план за територията на индустриалния парк; парк; 4. проект на договор за експлоатация, освен когато собственикът е и оператор; 5. проект на правилник за цялостната организация в индустриалния парк; 6. актове за собственост на поземлените имоти, включени в територията на индустриалния парк, или информация за актуалните идентификатори на поземлените имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри. (3) Решението за създаване на индустриален парк съдържа: 1. наименование на парка; 2. тип на парка, а когато той е тип Б – и вида производство, за който е предназначен; 3. площ на територията на парка; 4. актуални идентификатори на поземлените имоти на територията на индустриалния парк по кадастралната карта и кадастралните регистри, когато е приложимо; 5. съгласие за сключване на договор за експлоатация, когато е приложимо, с посочване на наименованието и ЕИК на оператора; 6. одобряване на концепцията за индустриалния парк и на правилника за цялостната организация в индустриалния парк; 7. други условия, съобразени с изискванията на този закон. закон. (4) Решението за създаване на индустриален парк е основание за сключване на договор за експлоатация – когато е приложимо, и е условие за вписване на парка в регистъра по чл. 21, ал. „Раздел II – Документи и договори, свързани със създаването, изграждането и функционирането на индустриален парк“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25, като: „1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Концепцията за индустриален парк определя дългосрочни перспективи и цели за развитие на парка, която съдържа:“;

заличава. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29: „Чл. 29. (1) Правилникът за цялостната организация в индустриалния парк съдържа: 1. условията и реда за проектиране, строителство и ползване на вътрешната техническа инфраструктура; 2. условията и реда за придобиване на права върху имоти или части от имоти, разположени на територията на парка; 3. условията и реда за строителство на територията на парка; 4. условията и реда за извършване на услугите, които операторът предоставя на инвеститорите; 5. изброяване на дейностите, които са допустими на територията на парка; 6. права и задължения на оператора и на потребителите, включително при заличаване на индустриалния парк от регистъра по чл. 21, ал. 1. ал. 1. (2) При определяне на права и задължения във връзка с ал. 1, т. 3 може да се допуснат преференции за отделни инвеститори, като условията за тяхното прилагане се посочват в правилника за цялостната организация в индустриалния парк.“ „Раздел III – Вписване на индустриален парк и на промени в Регистъра на индустриалните паркове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел чл. 30 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30: „Чл. 30. (1) След сключване на договора за експлоатация, а когато операторът е и собственик на индустриалния парк – след приемане на решението за създаване на индустриалния парк, операторът подава заявление за вписване на парка в регистъра по чл. 21, ал. 1 по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ

(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на икономиката: 1. издава заповед за вписване на индустриалния парк в регистъра по чл. 21, ал. 1, или 2. уведомява оператора за наличието на нередовности в заявлението, като: като: а) несъответствие на площта на индустриалния парк с изискванията по чл. 4, ал. 3; б) отсъствие на информация по чл. 21, ал. 2; в) несъответствие на приложените към заявлението документи по чл. 21, ал. 3, т, 1 и 2 с изискванията на този закон; подаване на заявлението от лице, което не е оператор, или д) подаване на заявлението без приложени документи по ал. 2. (4) Когато в 30-дневен срок от уведомлението по ал. 3, т. 2 операторът не е отстранил нередовностите, министърът на икономиката издава заповед за отказ от вписване в регистъра по чл. 21, ал. 1. Министърът на икономиката издава заповед за вписване, съответно за отказ за вписване на индустриалния парк в срок до 5 работни дни след изтичането на срока по изречение първо. Заповедта се изпраща на оператора по електронен път и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) Вписване на промени и публикуване на актуализирани документи се заявява в тримесечен срок от промяната, съответно от датата на актуализацията, като ал. 2 – 4 се прилагат съответно.“ „Глава трета – Изграждане на индустриален парк“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. трета. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32, като в ал. 2 думите „Регламент

„(5) Отказът на административния орган може да бъде само по законосъобразност и задължително се мотивират.“ „Глава четвърта – Функциониране и развитие на индустриален парк“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта. „Раздел I – Експлоатация и ползване на индустриален парк“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. По чл. предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35: чл. 35: „Чл. 35. (1) Дейностите по експлоатация на индустриалния парк, извършвани от оператора, включват: 1. управление и поддържане на вътрешната техническа инфраструктура, притежавани от собственика на индустриалния парк, в съответствие с техническите изисквания, определени с приложимите нормативни актове за съответните елементи на техническата инфраструктура; 2. осигуряване на административно и друго обслужване на инвеститорите относно извършваните на територията на парка дейности в съответствие с правилника дейности в съответствие с правилника за цялостната организация в индустриалния парк и със съответния договор за стопанска дейност; 3. оказване на съдействие на потребителите в индустриалния парк във връзка с административното обслужване на дейността им от страна на държавни и общински институции; 4. сключване на договорите за стопанска дейност, на договорите за партньорство и на договорите за услуги. (2) Дейностите по експлоатация на индустриалния парк може да включват и: 1. строителство на елементи на вътрешната техническа инфраструктура и дейности по изграждане на строежи за развитие на индустриалния парк; парк; 2. сключване на договори с партньори за осигуряване на социални, административни и други обслужващи дейности и услуги на територията на индустриалния парк; парк; 3. изграждане и поддържане на транспортния достъп и изграждане и поддържане на присъединяванията на елементи на вътрешната техническа инфраструктура на парка към налична външна техническа инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от ЗУТ – когато е приложимо; 4. сключване на договор за обслужване с лица, притежаващи документ за извършване на дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, за събиране и транспортиране на отпадъците, генерирани на територията на индустриалния парк, до съответните съоръжения и инсталации; 5. изграждане и поддържане на производствени и други сгради и съоръжения на територията на индустриалния парк; 6. други дейности – по преценка на собственика.“ По чл. 36 има предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36: „Чл. 36. (1) При При условията и по реда на Закона за енергетиката, съответно на Закона за водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и при отсъствие и при отсъствие на лице, което предоставя комунални услуги, чрез елементи на вътрешната техническа инфраструктура операторът може да изпълнява функциите на: на: 1. оператор на затворена електроразпределителна мрежа и/или на оператор на затворена газоразпределителна мрежа по смисъла на Закона за енергетиката; 2. ВиК оператор по смисъла на чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите и чл. 2, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения от вътрешната техническа инфраструктура. (2) Обстоятелството, че операторът ще изпълнява функциите по ал. 1, се посочва в договора за експлоатация. В тези случаи, ако операторът не е собственик, в полза на оператора се учредяват вещни права върху елементите на вътрешната техническа инфраструктура, необходими за издаване на съответната лицензия по ал. 1, т. 1.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37, като думите „и на съответния договор“ се заличават. „Раздел II – Развитие на индустриален парк“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38: „Чл. 38. (1) Индустриален парк може да се развива относно извършваните на неговата територия производствени, спомагателни и общественообслужващи дейности чрез:

Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на административни актове, издадени след приключване на приложимите за всяка дейност административни производства по чл. 31, ал. 2, при условията, по реда и в сроковете по глава чл. 39 има предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39: „Чл. 39. Разширяване на територията на индустриален парк може да се извършва чрез изменение на ПУП на индустриален парк с цел развитие на производствените дейности, увеличаване на обема и качеството и качеството на общественообслужващите дейности или увеличаване на възможностите на транспортната техническа инфраструктура на територията на индустриалния парк или на капацитета и качеството на другите елементи на вътрешната техническа инфраструктура.“ чл. 40 има предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40: „Чл. 40. Преструктурирането на индустриален парк може да се извършва с цел развитие на производствените дейности и за увеличаване на обема и качеството на общественообслужващите дейности или на вътрешната техническа инфраструктура чрез изменение на ПУП на индустриален парк относно начина и характера на застрояването на отделни урегулирани поземлени имоти или на правилата и нормативите към ПУП на индустриален парк, включително чрез: 1. образуване на нови и разделяне или обединяване на съществуващи урегулирани поземлени имоти; 2. промяна на съществуващо застрояване на един или повече урегулирани поземлени имоти за изграждане на нови сгради и съоръжения за производствени и спомагателни дейности, за общественообслужващи дейности, както и за друго предназначение, което е свързано с експлоатацията и обслужването на индустриалния парк.“ чл. 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3. но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 38, ал. 2. а после ще разгледаме Допълнителните разпоредби. Колеги, има ли изказвания?

редакциите, предложени от Комисията; редакционните поправки, предложени от Комисията, и отхвърлянето на текста на вносителя, предложен от Комисията. Гласували

Процедура – господин Ципов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Процедурата ми, уважаеми господин Председател, е да удължим работното време на

„Допълнителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Допълнителна разпоредба“. разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, като в т. 1 думите „производствени сгради“ се заличават.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2: „§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона министърът на икономиката създава регистъра по чл. 21, ал. 1.“ Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на закона, министърът на икономиката съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството внасят за одобрение в Министерския съвет

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. (1) Създадените към датата на влизане в сила на закона индустриални зони и технологични паркове, може да бъдат вписани в регистъра по чл. 21, ал. 1, след представяне на информацията по чл. 21, ал, 2, документите по чл. 21, ал. 3 и документ, който удостоверява съгласието на не по-малко от половината инвеститори, притежаващи право на собственост върху поземлени имоти на територията на индустриалната зона или технологичния парк с правилника за цялостната организация в индустриалния парк и с избрания от собственика оператор, ако има такъв.

като: а) площта не може да бъде по-малка от 200 дка; б) придобитите към датата на подаване на заявлението за вписване права върху имоти на територията на индустриалната зона или технологичен парк, включително върху елементи на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от ЗУТ се запазват; запазват; в) инвеститорът и операторът не сключват договор за стопанска дейност, когато правата и задълженията на инвеститор и собственик на индустриалния парк са уредени в договора за покупко-продажба/за други вещни права върху имота, придобит от инвеститора. 2. член 5, ал. 3, когато съдебните спорове за вещни права са за неизпълнени инвестиционни проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. (3) Заварените действащи подробни устройствени планове на индустриални паркове, индустриални зони, технологични паркове и други подобни образувания, които отговарят на условията по ал. 1 за вписване в Регистъра на индустриалните паркове, могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие с изискванията на този закон по реда и условията, предвидени в Закона за устройство на територията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. Да спрем дотук. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване: текстовете на вносителя, представени от докладчика; редакционните предложения, направени от Комисията; редакционните поправки, предложени от Комисията; отхвърлянето на текст

„или за приоритетен инвестиционен проект“ се добавя „и в случаите, когато имотите са включени в територията на индустриален парк, регистриран по Закона за индустриалните паркове или за изграждане и експлоатация на енергиен обект за производство на енергия от възобновяеми източници“.“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

Общините могат да заменят или да внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти само в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Димитър Бойчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията

се създават ал. 7 – 12: „(7) Цените за достъп и/или за пренос през затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа не подлежат на утвърждаване от комисията преди тяхното прилагане от съответния оператор на затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа. мрежа. (8) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или за пренос през тази мрежа, които не са по-високи от цените за достъп и/или пренос през електроразпределителната мрежа на оператора, от чиято лицензионна територия е изключена територията, за която е издадена лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа“. (9) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или за пренос през тази мрежа, които не са по-високи от цените за достъп и/или пренос през газоразпределителната мрежа на оператора, от чиято лицензионна територия е изключена територията, за която е издадена лицензия за дейността „разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа“. (10) Когато при издаването на лицензия за дейността „разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа“, територията на тази мрежа не е изключена от територията на издадена лицензия за дейността „разпределение на природен газ“, както и в случай че затворена газоразпределителна мрежа не е присъединена към друга мрежа, операторът на затворената газоразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или за пренос през тази мрежа, които не са по-високи от най-високите цени за достъп и/или за пренос през мрежа, на която и да е лицензионна територия. (11) Всеки потребител на затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа може да поиска от комисията да преразгледа цените за достъп и/или за пренос, които съответният оператор на затворена електроразпределителна или газоразпределителна мрежа прилага, и да утвърди цени на този оператор за определен срок.

т. 8: „8. разпределение на електрическа енергия или природен газ в затворена електроразпределителна или затворена газоразпределителна мрежа;“ б) в ал. 5 се създава т. 4а: т. 4а: „4а. разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа;“. 3. В чл. 43 се създават ал. 13 и 14: 14: „(13) За територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на електрическа енергия или природен газ се осъществява основно за собственика, оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия, се издава лицензия за: за: 1. разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа; 2. разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа. (14) Лицензия Лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа се издават от комисията при условията и по реда на наредбата по чл. 60.“ 60.“ 4. В чл. 44 се създава ал. 5: „(5) На едно и също лице може да бъде издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа.“ 5. Създава се чл. 51а: „Чл. 51а. (1) Комисията по своя инициатива открива производство за изменение на издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия, съответно за разпределение на природен газ, на чиято територия е обособената територия, за която е подадено заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, съответно на лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа. (2) Комисията уведомява писмено лицензианта за откриване на производството по ал. 1 за изменение на лицензията за разпределение на електрическа енергия или на природен газ. (3) Комисията изменя съществуваща лицензия за разпределение на електрическа енергия, съответно съществуваща лицензия за разпределение на природен газ, като от нейната територия изключва територията, за която е подадено заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, съответно на лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа, ако лицето, което е подало съответното заявление, отговаря на условията за осъществяване на дейността. (4) Комисията се произнася с едно решение по производство по ал. 1 и по подаденото заявление за издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, съответно за издаване на лицензия за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа. мрежа. (5) В случай че заявлението по ал. 1 не отговаря на условията по чл. 43, ал. 13 и/или лицето, което е подало заявлението, не отговаря на условията по чл. 40, комисията отказва да издаде лицензии и прекратява производството.“ 6. В чл. 83, ал. 1, т. 5 след думите „оператора на електроразпределителната мрежа“ се поставя запетая и се добавя „оператора на затворена електроразпределителна мрежа“. 7. Създава се чл. 88а: „Чл. 88а. 88а. (1) Разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на затворените електроразпределителни мрежи се осъществяват от оператори на затворени електроразпределителни мрежи, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа. мрежа. (2) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа има правата и задълженията на оператор на електроразпределителна мрежа с изключение на тези по чл. 90 и чл. 104а, ал. 3. ал. 3. (3) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа няма право да извършва разпределение на електрическа енергия за снабдяване на битови клиенти, освен при несистемно ползване на мрежата от малък брой битови клиенти, които работят по трудово или друго правоотношение за ползвател на затворената електроразпределителна мрежа и се намират на територията на затворената електроразпределителна мрежа. мрежа. (4) Експлоатацията на затворените разпределителни мрежи се осъществява съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 5. (5) Затворените разпределителни мрежи се считат за разпределителни мрежи.“ 8. В чл. 92 се създава т. 6а:

„включително на крайни клиенти, снабдявани на територия, за която е издадена лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и чиято територия е изключена от територията на този краен снабдител“. 10. В чл. 100, ал. 1 след думата „електропреносната“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „електроразпределителните“ се добавя „и затворените електроразпределителни“. 11. В чл. 101, ал. 2 след думите „електроразпределителните мрежи“ се добавя „и операторите на затворените електроразпределителни мрежи“. 12. В чл. 104: а) в ал. 1 след думата „електроразпределителната“ се

13. Създава се чл. 116б: „Чл. 116б. (1) Операторът на електропреносната мрежа, съответно оператор на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини затворена електроразпределителна мрежа. мрежа. (2) Оператор на затворена електроразпределителна мрежа е длъжен да присъединява обекти на производители и клиенти на електрическа енергия, разположени на територията на затворената електроразпределителна мрежа.

така: „(1) Електрическата енергия, доставена на крайни клиенти, се измерва със средства за търговско измерване – собственост на оператора на електропреносната мрежа, оператора на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, разположени до или на границата на имота на клиента.“ 15. В чл. 169: а) досегашният текст става ал. 1; б) създава се ал. 2: ал. 2: „(2) Разпределението на природен газ и експлоатацията на затворените газоразпределителни мрежи се осъществяват от операторите на затворени газоразпределителни мрежи, получили лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 8.“ 16. В чл. 171 ал. 2 се изменя така: „(2) Експлоатацията на газоразпределителни мрежи и на затворени газоразпределителни мрежи се осъществява съгласно правила за управление на газоразпределителни мрежи, приети от комисията по предложение на операторите на газоразпределителни мрежи и на операторите на затворени газоразпределителни мрежи.“ 17. Създава се чл. 171а: „Чл. 171а. (1) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа има правата и задълженията на оператор на газоразпределителна мрежа с изключение на тези по чл. 183б. (2) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа няма право да извършва разпределение на природен газ за снабдяване на битови клиенти, освен при несистемно ползване на мрежата от малък брой битови клиенти, които работят по трудово или друго правоотношение за ползвател на затворената газоразпределителна мрежа и се намират на територията на затворената газоразпределителна мрежа. мрежа. (3) Затворените газоразпределителни мрежи се считат за газоразпределителни мрежи.“ 18. В чл. 174 след думата „газопреносна“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „газоразпределителни“ се добавя „и затворени газоразпределителни“. 19. В чл. 175, ал. 1 се създава нова т. 2: „2. оператори на затворени газоразпределителни мрежи;“. 20. В чл. 180, ал. 1 след думата „газоразпределителна“ се добавя „и затворена газоразпределителна“. 21. В чл. 185: а) в ал. 2 след думите „газоразпределителна мрежа“ се поставя запетая и се добавя „както и на всяка затворена газоразпределителна мрежа“; б) в ал. 3 след думите „газоразпределителните мрежи“ се поставя запетая и се добавя „затворените газоразпределителни мрежи“. 22. В чл. 192 думите „газопреносни и газоразпределителни мрежи“ се заменят с „газопреносни, газоразпределителни и затворени газоразпределителни мрежи“. 23. В чл. 195: а) създава се нова ал. 3: ал. 3: „(3) Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към затворените газоразпределителни мрежи, се извършва със средства за търговско измерване – собственост на операторите на затворените газоразпределителни мрежи.“; б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6. 24. В чл. 197, ал. 1 след думата „газоразпределителните“ се добавя „и затворените газоразпределителни“. 25. Създава се чл. 197а: „Чл. 197а. 197а. (1) Операторът на газопреносната мрежа, съответно оператор на газоразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини затворена газоразпределителна мрежа. мрежа. (2) Оператор на затворена газоразпределителна мрежа е длъжен да присъединява обекти на клиенти на природен газ на територията на затворената газоразпределителна мрежа.

28. В § 1 от допълнителните разпоредби: а) създава се т. 11б: „11б. „географски обособен промишлен обект“ е обект или обекти, разположени на обособена територия, която с устройствен план или схема за пространствено развитие е определена за промишлена или индустриална зона.“; б) създават се т. 24е и 24ж: „24е. „Затворена електроразпределителна мрежа“ е мрежа, която служи за разпределение на електрическа енергия на територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на електрическа енергия се осъществява основно за собственика, за оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия на територията на индустриалния парк или на географски обособен промишлен обект. 24ж. „Затворена газоразпределителна мрежа“ е мрежа, която служи за разпределение на природен газ на територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на природен газ се осъществява основно за собственика, за оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия на територията на индустриалния парк или на географски обособен промишлен обект.“; в) създава се т. 26б: „26б. „Индустриален парк“ е индустриален парк, вписан в регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове.“; в буква „а“ след думите „лице – оператор на електроразпределителна мрежа“ се добавя „включително и на затворена електроразпределителна мрежа“ и се поставя запетая; бб) в буква „б“ след думите „лице – оператор на газоразпределителна мрежа“ се добавя „включително и на затворена газоразпределителна мрежа“ и се поставя запетая.“ Нов § 8, предложен от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8. За дейността разпределение на електрическа енергия и/или природен газ в затворена електроразпределителна или електроразпределителна или газоразпределителна мрежа в географски обособен промишлен обект, въведен в експлоатация до 2000 година, може да бъде издадена лицензия по чл. 39, ал. 1, от Закона за енергетиката при специални условия и ред, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране в наредбата по чл. 60 от Закона за енергетиката.“

Предложение от народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В Закона за устройство на територията

се заменят с „(населени места, селищни образувания и индустриални паркове извън границите на населените места и селищните образувания)“.

специализиран подробен устройствен план на индустриалния парк в съответствие със Закона за индустриалните паркове, когато паркът е вписан в регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове.“ 4. В чл. 134, ал. 1 се създава нова т. 7: „7. са налице условията за създаване на индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове.“ 5. В чл. 205, т. 6 след думите „за изграждане на“ се добавя „индустриални паркове по Закона за индустриалните паркове“ и се поставя запетая.“

прилага.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14. Предложение за нов параграф от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 15: „§ 15.

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на вносителя; редакционните предложения, направени от Комисията; редакционните поправки, предложени от Комисията; отхвърлянето на текст на вносителя, предложен от Комисията; и създаването на нов параграф. Гласували

за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г., народният представител Румен Гечев и група народни представители. Доклад на Комисията по бюджет и финанси – госпожо Илиева, заповядайте.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31декември 2020 г., № 054-02-93, внесен от Румен Гечев и група народни представители на 11 декември 2020 г. На заседание, проведено на 14 януари 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект на решение. На заседанието присъстваха представителите на Сметната палата: Цветан Цветков – председател, и Тошко Тодоров – заместник-председател. В мотивите към Проекта за решение вносителите посочват, че през 2018 г. Министерският съвет взема решение за отпускане на 500 млн. лв. за спешен ремонт на язовири, като за целта с посочените средства е увеличен капиталът на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. В приетото решение изрично са записани 414 броя язовири, които спешно трябва да бъдат ремонтирани. Към тази бройка впоследствие са добавени още два язовира. По-късно става ясно, че „Държавна консолидационна компания“ ЕАД е възложила ремонтните дейности на своето дъщерно дружество „Монтажи“ ЕАД, като за тази цел е предоставило отпуснатите му с решението на Министерския съвет средства. Според вносителите не е ясно под каква форма „Държавна консолидационна компания“ ЕАД е възлагала строителните дейности на „Монтажи“ ЕАД, което поражда и редица въпроси. Направена ли е категорична предварителна преценка и спазени ли са изискванията при избора на „Монтажи“ ЕАД за изпълнител на ремонтните дейности на посочените в решението на Министерския съвет язовири? Има ли дружеството необходимия капацитет – технически и човешки ресурси за извършване на посочената дейност? Как се гарантира качеството на извършваните ремонтни дейности? Ползва ли дружеството подизпълнители и какви критерии са използвани, за да се изберат тези подизпълнители? Изискани ли са съответният брой оферти при задаване на еднакви критерии на различни фирми, за да се гарантира запазване на интереса на възложителя? Методиките за оценка на подадените оферти от кого са изготвени? В каква част от методиките за оценка тежестта е върху цената и как е гарантирано качеството на изпълнение? С какви документи се доказва качество на изпълнение извън обявените критерии за подбор? Има ли договори, при които са сключени анекси и какви са измененията и допълненията на тези договори? консолидационна компания“ ЕАД и „Монтажи“ ЕАД да внесат яснота относно цени, изпълнение и усвояемост на отпуснатите средства, вносителите предлагат да се извърши одит от Сметната палата. След проведеното обсъждане се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 20 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме Проект на решение за възлагане на Сметната палата

Проекта на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г., Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ: Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. В обхвата на проверката да бъдат включени всички възможни възлагания на обществени поръчки, които Законът за обществените поръчки регламентира,

относно Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 20 януари 2021 г., разгледа и обсъди Проекта на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г., № 054-02-93, внесен от Румен Василев Гечев и група народни представители на 11 декември 2020 г. На заседанието присъстваха: Цветан Цветков – председател на Сметната палата, и Тошко Тодоров – заместник-председател.

По-късно Комисията е възложила ремонтните дейности на язовирите на своето дъщерно дружество „Монтажи“ ЕАД, като за тази цел му е предоставила отпуснатите от Министерския съвет средства. Не е ясна формата на възлагане към „Монтажи“ ЕАД. Опитите да се получи информация за капацитета на дружеството-изпълнител; за гаранцията на изпълнените дейности; за ползваните подизпълнители и как са избрани те; за подадените оферти и методиката за тяхното оценяване; сключвани ли са анекси; усвояемост на средствата и други, остават без резултат. В тази връзка се предлага Сметната палата да извърши одит за съответствие при сключването

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проекта на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г., № 054-02-93, внесен от Румен Василев Гечев и група народни представители на 11 декември 2020 г.“ Благодаря, господин Александров. Изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложения Ви проект за решение. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение – точка 12 от днешния дневен ред да отпадне. Благодаря.

Докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм

„Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. „Дял първи – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Дял

първа – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5. втора – Учредяване, лицензиране и управление на дружество със специална инвестиционна цел“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6, като в ал. 1 думата „само“ се заличава.

чл. 12. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

чл. 19. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. чл. 23. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.

трета – Изисквания към дейността на дружество със специална инвестиционна цел“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.

на дъщерно дружество по чл. 28, ал. 1 се изисква допълнително одобрение от общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел.“

закон“. 3. В ал. 8 думите „разпоредбите на“ се заличават и думите „чл. 114, ал. 10 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „чл. 114, ал. 10 от същия закон“. чл. 42. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.

Дружества за секюритизация“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Дял трети. „Глава шеста – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста. По чл. 35 има предложение от народния представител Даниела Савеклиева,

смисъла на чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402. (2) Дружество за секюритизация се учредява като акционерно дружество за секюритизация. Във фирмата на дружество за секюритизация се включва обозначението „дружество със специална цел –секюритизация“ или абревиатурата „ДСЦС“. „ДСЦС“. (4) Лице, което не е дружество за секюритизация, няма право да използва в наименованието си, в рекламната си или в друга дейност обозначението „дружество за секюритизация“, „дружество със специална цел

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36: „Базисни експозиции, допустими за секюритизация Чл. 36. (1) Базисните експозиции, предмет на секюритизация, не може да са обект на принудително изпълнение. (2) До 30 на сто от базисните експозиции, предмет на секюритизация, може да да са обект на съдебен спор, но само ако от момента на секюритизация на съответния актив не са изминали повече от три години.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39: „Други изисквания Чл. 39. При опростените, прозрачни и стандартизирани секюритизации инициаторът, първоначалният кредитор, спонсорът, дружеството за секюритизация и агентът за ОПС съответствие прилагат критериите за опростеност, прозрачност и стандартизация за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа, съответно за секюритизация, различна от обезпечени с активи търговски ценни книжа, определени в насоки на Европейския банков орган.“ седма – Учредяване, лицензиране и управление на дружество за секюритизация“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46, като в ал. 8, в текста преди т. 1 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 1 и 5“. 1 и 5“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47: „Лиценз на дружество за секюритизация Чл. 47. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за секюритизация се подава заявление до Комисията, към което се прилагат: 1. уставът на дружеството; 2. данните за записания и внесения капитал; 3. данните и другите необходими документи за членовете на управителния и на контролния орган на дружеството, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица, членове на съвета на директорите или за прокуристите; 4. проспектът, съответно окончателният документ за предлаганите ценни книжа по чл. 7, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2017/2402; 5. списък с имената или наименованията и данни за лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник председателя; 6. политиките, правилата и процедурите по чл. 53. (2) Когато представените данни и документи са непълни или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на данните, заместник-председателят изпраща съобщение до дружеството и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може документи, който не може да е по кратък от един месец и по-дълъг от два месеца. (3) Ако съобщението по ал. 2 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от оповестяването на съобщението на интернет страницата на Комисията. Оповестяването се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя. (4) Комисията по предложение на заместник председателя се произнася по заявлението в срок до един месец от получаването му, а когато са били поискани допълнителни информация и документи – в срок до един месец от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 2.“

осма – Изисквания към дейността на дружество за секюритизация“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52, като в ал. 2 думите „съгласно чл. 7, параграф 2,

девета. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55, като в ал. 2 думите „към което се прилагат данни и документи, определени с“ се заменят с

– Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Дял десета – Принудителни административни мерки“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава десета. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64. „Глава единадесета – Административнонаказателна отговорност“. Комисията подкрепя текста на вносителя

текста на вносителя за чл. 69. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70. „Допълнителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията

за § 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4. „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

за § 12. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, като: „1. В т. 1 думите „Когато инвестиционно дружество или управляващо“ се заменят с „Когато инвестиционно или управляващо дружество“.

се правят следните изменения: 1. В чл. 176, ал. 1, т 10, буква „а“ думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация“.

от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани

„Регламент (ЕС) 2017/2402“, за спазване на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402, когато институционален инвеститор е кредитна институция; б) член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 за спазване на изискванията на чл. 6 – 9 от същия регламент, когато спонсор е кредитна институция; в) член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 2017/2402 за спазване на изискванията на чл. 6 – 9 от същия регламент, когато инициатор или първоначален кредитор е кредитна институция; член 29, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 за спазване на изискванията на чл. 18 – 27 от същия регламент, когато спонсор или инициатор е кредитна институция.“ 2. В чл. 73, ал. 1 се създава т. 12: „12. политики, правила и процедури по чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2017/2402, когато банката е инициатор, спонсор или първоначален кредитор в секюритизация и за оценка и управление на произтичащите от секюритизациите рискове, включително свързаните с репутацията рискове.“ 3. В чл. 103: а) в ал. 7, т. 2 думите „извън случаите когато вече предоставена“ се заменят с „включително“; б) създава се ал. 18: „(18) Когато установи, че банка, в качеството си на спонсор, инициатор, първоначален кредитор или институционален инвеститор, нейни администратори или други служители на банката са извършили нарушение на Регламент (ЕС) 2017/2402, БНБ може да приложи мярка по ал. 2 или да: 1. забрани временно на банката инициатор или спонсор да уведомява съгласно чл. 27, параграф 1 от Регламент от Регламент (ЕС) 2017/2402, че дадена секюритизация отговаря на изискванията, посочени в чл. 19 – 22 или чл. 23 – 26 от същия регламент; 2. забрани временно заемането на длъжност като член на управителния или контролния орган на банката или на всяко друго лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението.“

2017/2402. 61. „Първоначален кредитор“ е лице по смисъла на чл. 2, т. 20 от Регламент (ЕС) 2017/2402. 62.

бб) създава се ал. 2: „(2) Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО,

изчетените току-що текстове от господин Бойчев, като започнем от наименованието на Закона, минавайки през всички текстове – до текста на вносителя за § 21 включително. Гласували

Уважаема госпожо Председател! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция, № 154-01-16, Вежди Рашидов и Тома Биков на 17 февруари 2021 г. На заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 17 февруари 2021 г., беше обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция, № 154 01 16, Вежди Рашидов и Тома Биков на 17 февруари 2021 г. На заседанието присъстваха: от Българската телеграфна агенция – Кирил Вълчев, генерален директор; от Министерството на финансите – Анастасия Маринова, държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Тома Биков. Съгласно действащата нормативна уредба Българската телеграфна агенция разпространява информация и осигурява получаването на информация преимуществено срещу заплащане. Със Законопроекта се цели безвъзмездно да се разпространява информация от обществен интерес. Също така и БТА да разпространява безвъзмездно собствените си продукти със свободен достъп до всички лица в България и чужбина. За да се осъществи безвъзмездното разпространяване на информация и свободният безвъзмезден достъп до информация чрез продукти на БТА, е необходимо да бъде одобрен допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. В мотивите е посочено, че като най-важен резултат от тази законодателна промяна ще бъде по-силното противодействие на фалшивите новини. Отварянето на свободния достъп до информационните продукти на БТА ще позволи на България да разшири възможностите на Агенцията, като продължи да я развива не само като национална, а и като регионална агенция. от Министерството на финансите се информира, че необходимото финансиране от държавния бюджет за 2021 г. е възможно да бъде осигурено чрез преструктуриране на други разходи и трансфери. Участие в дискусията взеха народните представители Вежди Рашидов, Анастас Попдимитров и Мария Цветкова, както и генералният директор на БТА. От името на народните представители от „БСП за България“ беше зададен въпрос откъде се очаква възможност за преструктуриране на други разходи и трансфери при една евентуална, предстояща актуализация на бюджета. Представителят на Министерството на финансите заяви, че в държавния бюджет има разчетени средства за новосъздадени структури, които не са стартирали дейност от 1 януари тази година, и в резултат на тези икономии ще бъдат предоставени средства на БТА, ако се приеме Законопроектът, и това ще може да бъде направено още през 2021 г. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 12 „за“, без „против“ и 2 „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция, № 154-01-16, внесен от Вежди Рашидов и Тома Биков на 17 февруари 2021

председателя на Върховния касационен съд; е) председателя на Върховния административен съд; ж) главния прокурор; з) народните представители; и) лицата, представляващи бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси; к) лицата, които представляват на национално равнище: аа) юридически лица с нестопанска цел; бб) институции на религиозни общности; вв) политически партии; гг) представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище; л) председателите на народни читалища; м) лицата, които представляват: аа) организации на българите извън Република България, чиято дейност е насочена към съхраняване и развитие на българската езикова, културна и религиозна традиция; бб) институции на Европейския

и Българската телеграфна агенция има възможност да ги разпространява безвъзмездно.“ 2. Точка 4 се изменя така: „4. осигурява свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти като изключения за възмезден достъп са допустими за: а) продукти, които съдържат произведения, обект на защитени права на трети лица; б) специализирани информационни продукти, изготвяни по възлагане;

Актовете и съобщенията по ал. 1 трябва да бъдат от обществен интерес и не могат да съдържат информация с търговски характер, която има за цел пряка или непряка реклама на дейността на физически или юридически лица, стоки или услуги, както и не трябва да противоречат на Етичния кодекс на Българската телеграфна агенция.“ § 2. Член 7, ал. 1 се изменя така: има право да получава безвъзмездно и да разпространява необходимата й информация от всички бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, ако информацията не съдържа предвидена от закон тайна.“ § 3. Член 8 се изменя така:

§ 6. Член 20, ал. 1, т. 2, буква „а“ се изменя така: „а) продажба на информационни и други продукти, за които не е задължена да осигурява свободен безвъзмезден достъп;“ Преходни и заключителни разпоредби § 7. Българската телеграфна агенция осигурява безвъзмездното разпространение на съобщения и свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти при условията на този закон в срок до една година от влизането на този закон в сила.

§ 45 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обнародван в „Държавен вестник“, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.,

гласуване Проекта на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава

На заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 18 февруари 2021 г., беше обсъден Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 102-03-7, внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2021 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Венцислав Велев – съветник, и Елиянка Михайлова – директор на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ . Проектът за решение беше представен от господин Румен Димитров. Проектът на решение е на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Законът регламентира държавните парични награди за особени заслуги да бъдат: пожизнени, периодични и еднократни. С Решение № 90 от 3 февруари 2021 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да отпусне държавни награди за срок 3 години за особени заслуги към българската държава и нацията на 65 лица в размер на 500 лв. и 350 лв. за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. На 4 февруари Комисията по културата и медиите изпраща писмо до Министерството на културата за актуализация на списъка на лицата за награди във връзка с § 6а от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. В резултат на това Министерският съвет с Решение № 119 от 12 февруари 2021 г. оттегля предложението си до Народното събрание за лицата по т. 5 и 30 от списъка на лицата за награди, който вече става от 63-ма души на заслужили български творци, носители на награди на фестивала „Златният Орфей“. От тях 40 лица в размер от 500 лв. и 23 лица в размер от 350 лв. По време на дискусията народните представители Вежди Рашидов, Красимир Велчев, Нона Йотова и Анастас Попдимитров поставиха въпроси относно: критериите за предложения за награждаване; различния размер на сумата на наградите; предвиждат ли се други предложения за награждаване на лица; състава на комисията за преценка на направените предложения за награждаване. В резултат на проведено гласуване единодушно – с 13 гласа „за“, Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме Проект

за особени заслуги към българската държава и нацията Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията РЕШИ: 1. Отпуска държавна парична награда за срок

Генчо Димитров Вътовски – в размер 350 лв. 14. Герган Тодоров Герганов – в размер 350 лв. 15. Георги Костов Георгиев – в размер 500 лв.

Хайгашод Азад Агасян – в размер 500 лв. 65. Христо Василев Ламбрев – в размер 350 лв. Наградите са за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще кажа нещо, което доста ще прилича на това, което казах, когато гласувахме пенсиите за хората на изкуството. Тук се получи един доста по-голям скандал в обществото. Естествено, ставаше дума за критериите – защо на един се дават 300, защо на друг 500? Каква е тази комисия, тайнствена, в Министерството на културата, която никой не я знае? Мисля, че докато няма една държавна политика по отношение на на хората на изкуството, на това какво се случва, когато те вече навършат някаква възраст, дотогава все ще бъде този хаос – едни ще бъдат недоволни, защото има хора, които изобщо не влизат в тези списъци, има, както виждате, някакви различни възнаграждения. Сега слушах точно на кого колко и не мога да си обясня какъв е критерият, по който се дават 300 на един човек, на друг 500?

госпожо Председател. Уважаеми колеги! Вземам думата, за да изразя възмущението си от това, че такъв прекрасен повод – награждаването на едни изтъкнати наши творци, се превърна в огромен скандал в нашето общество, изкристализира, излезе извън аудиториите и групите от творци и се качи на българските екрани, доби популярност, стана нелицеприятен и доведе дори до разваляне на взаимоотношенията на някои от тези колеги. Що за критерий е участник в „Златният Орфей“? И всички ли, които са предложени, са участници в „Златният Орфей“? Не! В „Златният Орфей“ например са участвали Адамо, Филип Киркоров, Алла Пугачова, „Рики е повери“, Муслим Магомаев, Ал Бано и Ромина Пауър – още 20 такива имена. Тях ще ги наградим ли? Алла Пугачова носи голямата награда. Защо да не ѝ дадем едни 300 лв. и на нея? Няма логика да изваждаме едните, а другите – не. В тази връзка… Аз не съм неграмотен и като прочета името, виждам, че не са българи. Все пак за информацията Ви благодаря. В тази връзка имам дори конкретен въпрос към председателя на Комисията по културата и медиите в нашия парламент. Искам да го попитам: защо допусна Министерството на културата да праща едни списъци, които се оказват неверни, след това да бъдат заменяни с други, в които се оказа, че половината от хората съвпадат, след това с трети, в които се оказа, че едни ги няма, други ги няма? И през всичкото това време без нито един ясен критерий – нито за причината, нито за размера на така наречената награда. В тази връзка, господин Рашидов, наистина искам да Ви попитам: нямаше ли начин цялото това безумие, целият този скандал да бъде избегнат? Благодаря Ви за вниманието.

първо да благодаря на колегите ми отляво. Те имаха наистина основателно репликиране, когато обсъждахме тези неща в Комисията. Да, разбира се, възбуди се един скандал, това не е тайна, ние всички сме свидетели на това. Онова, за което искам да им благодаря – обаче в крайна сметка те застанаха зад самите творци. Защото творците нямат никаква вина, а просто се създаде възможност наистина да има такъв проблем. Разбира се, дебатирахме, че 60 човека – това не са всичките от „Златният Орфей“. Не разбрахме защо „Златният Орфей“, въпреки че един баланс беше по-полезен за българските творци и може би един по-спокоен начин да не създадем такива вълнения. Онова, в което ще подкрепя колегите отляво – да, разбира се, човек трябва да бъде внимателен, когато има концепция.

лв., не струва този тип подход. Но онова, което е доброто, и стигнахме все пак до един добър край, е, че творците все пак имат една малка възможност – няма значение, че имаше и скандал, смятам, че тези творци, като имат тази малка възможност, трябва да си получат помощите, защото, казвал съм го и пак ще го кажа: пандемията ограничи възможностите на икономиката, в Европа, аз ги следя, всички бюджети са посвити, включително и на културата. Онова, което е хубаво, което направи правителството и прие почти накрая, разбира се, е, че безпрецедентните 41 милиона отидоха за кино в тежка пандемия и криза.

има по-ясна политика на раздаване на тези награди, не само заради скандала, защото ние получихме и аз ги представих пред Комисията писма от Съюза на художниците, писма от Съюза на писателите, писма от Съюза на композиторите, писма от балетистите. Именно това ни кара, ако има и малка грешка, да бъдем по-разумни следващия път и се прикрепвам към Вашето предложение – трябва една по-ясна концепция, за да може да уважим нашите прекрасни таланти и творци. Затова днес предлагам нека да не ощетяваме и наказваме самите творци, нека да приемем критиките, които се отправят, като достойни хора и наистина в тази тежка пандемия, поне в края на този парламент

Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване Проекта на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Гласували

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Моля на основание чл. 83, ал. 1, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване намаляване на срока на предложенията между първо и второ гласуване на пет дни, първо, на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 5 февруари 2021 г., приет на 24 февруари 2021 г. на първо гласуване; второ – Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 102-01-7, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2021 г., приет също на 24 февруари 2021 г. на първо гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. „Доклад относно второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2021г.,

Предложение на народния представител Венка Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2.

предложение на народния представител Венка Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8. В част втора се създават чл. чл. 23а – 23е: „Чл. 23а. (1) Преди въвеждането на нови или изменението на действащи разпоредби в законов, подзаконов или административен акт, с които се ограничава упражняването или достъпът до регулирана професия, органът по признаване извършва оценка на пропорционалността в съответствие с правилата, предвидени в този закон. (2) Обхватът на оценката по ал. 1 е пропорционален на естеството, съдържанието и въздействието на разпоредбите, които се въвеждат. (3) Всяка от разпоредбите по ал. 1 се придружава от подробно обяснение, което да позволява да се оцени спазването на принципа на пропорционалност. (4) Съображенията, поради които дадена разпоредба се счита за обоснована и пропорционална, се подкрепят с качествени и когато е възможно и целесъобразно с количествени елементи. (5) Органът по признаване гарантира, че оценката по ал. 1 се извършва по обективен и независим начин. начин. (6) След приемането на новите или изменените разпоредби в законовия, подзаконовия или административния акт, с които се ограничава упражняването или достъпът до регулирана професия, органът по признаване извършва мониторинг по отношение на съответствието им с принципа на пропорционалност, при който надлежно отчита всички нови обстоятелства, настъпили след приемането на съответните разпоредби. (7) Когато в отделен акт на Европейския съюз са установени специални изисквания относно регулирането на дадена професия и в този акт не е предвидена възможност на държавите членки за избор относно точния начин, по който те да бъдат въведени в националното им законодателство, правилата за извършване на оценка на пропорционалността, предвидени в този закон, не се прилагат. Чл. 23б. При приемането на нови или изменението на действащи разпоредби в законов, подзаконов или административен акт, с които се ограничава упражняването или достъпът до регулирана професия, органът по признаване гарантира, че тези разпоредби не въвеждат пряка или непряка дискриминация, основана на гражданство или на място на пребиваване. Чл. 23в. (1) Органът по признаване гарантира, че разпоредбите в законов, подзаконов или административен акт, с които се ограничава упражняването или достъпът до регулирана професия, които възнамерява да въведе, както и измененията, които възнамерява да внесе в действащите разпоредби, са обосновани от цели от обществен интерес. (2) Органът по признаване проучва по-специално дали разпоредбите по ал. 1 са обективно обосновани от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, или от императивни съображения от обществен интерес. (3) Съображенията от чисто икономически характер или чисто административните съображения не съставляват императивни съображения от обществен интерес, обосноваващи ограничаване на упражняването или достъпа до регулирана професия. Чл. 23г. (1) Органът по признаване гарантира, че разпоредбите в законов, подзаконов или административен акт, с които се ограничава упражняването или достъпът до регулирана професия, които въвежда, както и че измененията, които внася в действащите разпоредби, са подходящи за гарантиране на постигането на набелязаната цел и не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел. (2) За тази цел преди приемането на разпоредбите по ал. 1 органът по признаване разглежда: 1. естеството на рисковете, естеството на рисковете, свързани с набелязаните цели от обществен интерес, и по-специално рисковете за получателите на услуги, включително потребителите, за специалистите или за трети лица; 2. дали съществуващите правила от специален или специален или по-общ характер, като съдържащите се в правото в областта на безопасността на продуктите или на защитата на потребителите, са недостатъчни за постигането на набелязаната цел; 3. целесъобразността на разпоредбата, що се отнася до това доколко е подходяща за постигането на набелязаната цел и доколко в действителност отразява тази цел по последователен и систематичен начин и съответно дали отстранява установените рискове по сходен начин като при съпоставими дейности; 4. въздействието върху свободното движение на хора и услуги в Европейския съюз, върху избора на потребителите и върху качеството на предоставяната услуга; 5. възможността за използване на по-малко ограничаващи средства за постигане на целта от обществен интерес; 6. последиците на новите или изменените разпоредби, когато се съчетават с други разпоредби, ограничаващи достъпа до професията или упражняването ѝ, и по-специално как новите или изменените разпоредби, съчетани с другите изисквания, допринасят за постигането на същата цел от обществен интерес от обществен интерес и дали са необходими за постигането ѝ. (3) Органът по признаване разглежда и следните елементи, когато те са от значение за естеството и съдържанието на разпоредбата, която се въвежда или изменя: или изменя: 1. връзката между обхвата на дейностите, които включва дадена професия или които са запазени за нея, и изискваната професионална квалификация; 2. връзката между сложността на съответните задачи и необходимостта тези, които ги извършват, да притежават определени професионални квалификации, по-специално по отношение на нивото, естеството и продължителността на изискваното обучение или опит; 3. възможността за получаване на професионална квалификация по други начини; 4. дали и защо запазените за определени професии дейности могат или не могат да се споделят с други професии; 5. степента на самостоятелност при упражняването на регулираната професия и въздействието на правилата относно организацията и надзора по отношение на постигането на набелязаната цел, по-специално когато свързаните с регулираната професия дейности се упражняват под надзора на квалифициран специалист, който запазва своята отговорност; 6. развитието на науката и технологиите, което може ефективно да намали или увеличи асиметрията асиметрията в наличието на информация сред специалистите и потребителите. (4) За целите на ал. 2, т. 5, когато разпоредбите са обосновани единствено от съображения за защита на потребителите и когато установените рискове са ограничени до отношенията между специалиста и потребителя и по тази причина потребителя и по тази причина не засягат по неблагоприятен начин трети лица, органът по признаване оценява по-специално дали целта може да се постигне чрез мерки, които са по-малко ограничаващи отколкото запазването на определени дейности за специалисти. (5) За целите на ал. 2, т. 6 органът по признаване оценява последиците на новата или изменената разпоредба при съчетаването ѝ с едно или повече изисквания, като има предвид факта, че тези последици може да бъдат както положителни, така и отрицателни, и по-специално оценява следните елементи: запазени дейности, защитено професионално звание или всяка друга форма на регулиране по смисъла на § 1 и § 2а от допълнителните разпоредби; 2. задължения за изпълняване на изисквания за непрекъснато професионално развитие; 3. правила, свързани с организацията на професията, професионална етика и надзор; 4. задължително членство в професионална организация или орган, регистрационни или разрешителни режими, по-специално когато тези изисквания предполагат притежаването на определена професионална квалификация; 5. количествени ограничения, по-специално изисквания, с които се ограничава броят на разрешенията за упражняване на професията или се определя минимален или максимален брой служители, ръководители или представители, притежаващи определени професионални квалификации; 6. изисквания за конкретна правна форма или изисквания, свързани с дялово участие или управление на дружество, до степента, до която тези изисквания са пряко свързани с упражняването на регулираната професия; 7. териториални ограничения, включително когато професията се регулира в части от територията на страната по начин, различен от начина, по който се регулира в други части; 8. изисквания, с които се ограничава упражняването на регулирана професия съвместно или в рамките на партньорство, както и правила за несъвместимост; 9. изисквания за застрахователно покритие или други средства за индивидуална или колективна защита в областта на професионалната отговорност; 10. изисквания за владеене на езици до степента, която е необходима за упражняване на професията; 11. изисквания за фиксирани минимални и/или максимални възнаграждения; 12. изисквания по отношение на рекламата. (6) Преди въвеждането на нови или изменението на действащи разпоредби органът по признаване също така гарантира спазването на принципа на пропорционалност на специалните изисквания, свързани с предоставянето на услуги на временен и случаен принцип, предвидени в част втора на този закон, включително: 1. автоматична временна регистрация или формално членство в професионална организация или орган; 2. декларация, която се представя предварително съгласно чл. 13, ал. 1, документи, които се изискват съгласно чл. 13, ал. 2, или друго равностойно изискване; 3. заплащане на каквито и да е такси, необходими за административните процедури, свързани с упражняването или достъпа до регулирана професия, които доставчикът на услуги дължи. (7) Разпоредбите на ал. 6 не се прилагат по отношение на мерките, предназначени да гарантират спазването на приложимите ред и условия на заетост, които държавите членки прилагат в съответствие с правото на Европейския съюз. съюз. (8) Когато разпоредбите се отнасят до регулирането на професии в областта на здравеопазването и оказват влияние върху безопасността на пациентите, органът по признаване взема предвид целта за осигуряване на високо равнище на закрила на човешкото здраве. Чл. 23д. (1) Органът по признаване предоставя чрез подходящи средства достъп до информация на гражданите, получателите на услуги и други заинтересовани страни, включително тези, които не упражняват професията, преди въвеждането на нови или изменението на действащи разпоредби в законов, подзаконов или административен акт, с които се ограничава упражняването или достъпът до регулирана професия. професия. (2) Органът по признаване осигурява по подходящ начин участието на всички съответни заинтересовани страни и им предоставя възможност да изразят своите мнения. Когато е приложимо и целесъобразно, органът по признаване провежда обществени консултации в съответствие със Закона за нормативните актове, Административнопроцесуалния кодекс и другите приложими закони. Чл. 23е. (1) Органите по признаване предприемат необходимите мерки, за да насърчават взаимния обмен на информация с компетентните органи на други държави членки относно конкретния начин, по който регулират дадена професия, или относно последиците от такова регулиране. (2) Органите по признаване съобщават на Европейската комисия и вписват в базата данни на регулираните професии по чл. 59, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации разпоредбите, с които се ограничава упражняването или достъпът до регулирана професия, както и съображенията, поради които се счита, че тези разпоредби са обосновани и пропорционални. (3) Органите по признаване и други заинтересовани лица могат да представят коментари на Европейската комисия или на държавата членка, която е съобщила разпоредбите и съображенията, поради които те се считат за обосновани и пропорционални.“

11. По § 11 има предложение на народния представител Венка Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12: „§ 12. § 12: „§ 12. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 3: „3. теоретичното обучение е проведено от преподаватели в областта на здравните грижи и от други компетентни лица в университети, институции за висше образование с признато за равностойно равнище или в професионални училища или посредством програми за професионално обучение за медицински сестри;“. 2. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така: така: „4. клиничното обучение е проведено в лечебни заведения за болнична помощ или в други лечебни заведения под ръководството на преподаватели медицински сестри и с участието на други квалифицирани специалисти, в резултат на което обучаващите се медицински сестри придобиват умения: а) като членове на екип и в пряк контакт със здрави или болни лица и/или общности, да организират, предоставят предоставят и оценяват изискваните цялостни здравни грижи въз основа на знанията, уменията и компетентностите, които са усвоили; б) да работят в екип, да ръководят екип и да организират цялостните здравни грижи, включително да провеждат здравно обучение за отделни лица и малки групи в рамките на лечебни/здравни

По § 13 има предложение на народния представител Венка Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен. По § 14 има предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители – § 14 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, като в него думите „основния текст“ се заменят с „текста преди буква

предложение на народния представител Венка Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 20 се изменя така: „20. „Императивни съображения от обществен интерес“ са запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност, защитата на потребителите, на получателите на услуги и на работниците, гарантирането на добро правораздаване, гарантирането на добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, запазването на ефективността на фискалния надзор, безопасността на транспорта, опазването на околната и градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост, защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика, цели на културната политика, както и съображенията, признати като такива в практиката на Съда на Европейския съюз.“ 2. Създават се т. 24 – 26: – 26: „24. „Дейности по дентална медицина“ са дейностите по профилактика, диагностика и лечение на аномалии и заболявания на зъбите, устата, челюстите и околните тъкани. 25. „Защитено професионално звание“ е форма на регулиране на професия, при която използването на звание във връзка с професионална дейност или съвкупност от професионални дейности пряко или непряко е обвързано съгласно законови, подзаконови или административни разпоредби с притежаването на определена професионална квалификация и когато неправомерното използване на това звание подлежи на санкции. 26. „Запазени дейности“ е форма на регулиране на професия, при която достъпът до професионална дейност или съвкупност от професионални дейности пряко или непряко е запазен съгласно законови, подзаконови или административни разпоредби за упражняващите регулирана професия лица, които притежават определена професионална квалификация, включително когато дейността се споделя с други регулирани професии.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21. Предложение на народния представител Венка Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение „Допълнителна разпоредба“. По § 22 има предложение на народния представител Венка Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22: „§ 22. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2018/958 (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“. Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители: Комисията подкрепя предложението.

§ 3б: „§ 3б. (1) Академични длъжности по този закон може да се откриват в научните групи към музеите по чл. 28, ал. 4 от Закона за културното наследство. (2) Процедурите за заемане на академични длъжности по ал. 1 се провеждат при условията и по реда на този закон от Българската академия на науките, като съответната академична длъжност се заема по трудово правоотношение в научната група към съответния музей.“ Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 24: „§ 24. Лицата, които към влизане в сила на този закон заемат академични длъжности по трудово правоотношение в научни групи към музеите по чл. 28, ал.4 28, ал.4 от Закона за културното наследство, имат право да бъдат вписани в регистъра по чл. 2а от Закона за развитието на академичния състав в Република България.“ Уважаеми господин Уважаеми господин Председател, искам да направя една техническа редакция в § 1 – в края на текста „с които се ограничава „достъпът до или упражняването на регулирани професии“ да се заменят с „упражняването или достъпът до регулирани професии“. Това е в съответствие с редакциите в текста, които са направени по-нататък.

Подложените на гласуване текстове са приети. Ще Ви запозная със съобщенията за парламентарен контрол на 26 февруари 2021 Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народните представители Ерджан Ебатин и Севим Али; и Иван Валентинов Иванов. 2. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на един въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов.

Николай Цонков; - заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова – на един въпрос от народните представители Крум Зарков и Иван Валентинов Иванов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Александров; - министърът на здравеопазването Костадин Ангелов на три въпроса с писмен отговор от народните представители Явор Божанков; Иван Валентинов Иванов; и Виолета Желева; - министърът на икономиката Лъчезар Борисов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Светла Бъчварова; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Явор Божанков; министърът на културата Боил Банов – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Александров; Красен Кръстев; и Кристина Сидорова; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Юлиан Ангелов; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на два въпроса от народния представител Мария Цветкова; министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос от народния представител Иван Ченчев; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Тишев; - министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на един въпрос от народния представител Виолета Желева. Поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на финансите Кирил Ананиев. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на правосъдието Десислава Ахладова. Следващо редовно пленарно заседание – 9,00 ч. на 26 февруари 2021 г. Закривам заседанието.